І сьогодні у нас до виступу запрошується міністр освіти і науки Лілія Гриневич. І я нагадую, потім будуть запитання від фракцій і потім – запитання від народних депутатів. І я запрошую до виступу Лілію Михайлівну Гриневич. Будь ласка. Шановний пане Голово Верховної Ради! Шановний пане Прем'єр-міністре! Шановні народні депутати! Шановні українці, які мають можливість Дякую за те, що я можу сьогодні тут представити результати підготовки до нового навчального року. Перш за все слід зауважити, що уряд виконує своє зобов'язання щодо поступового збільшення фінансування освіти.

Наступне. Вже декілька років поспіль створення можливостей рівного доступу до дошкільної освіти для всіх дітей цього уряду – пріоритет для уряду і органів місцевого самоврядування. Якщо у 2016 році черга в дошкільні заклади в Україні складала майже 91 місць, то сьогодні напередодні цього навчального року вона складає трохи більше 46 тисяч місць. Як ви бачите, скорочення майже на 50 Однак, хочу звернути увагу, що зараз, враховуючи демографічну ситуацію, кількість дітей дошкільного віку збільшується. Навіть при тому, що ми цього року створили 8,5 тисяч місць, саму чергу це скоротило лише на 700 місць. І це означає, що ми маємо спільно з органами місцевого самоврядування пришвидшити темпи створення місць відповідно до Плану подолання черги, який створений в країні за ініціативою Прем'єр-міністра. Першокласники прийдуть до нової української школи. І цьогоріч їх понад 448,5 тисяч. І це більше ніж на 40 тисяч більше ніж минулого року, і це приємна тенденція, у нас кількість дітей шкільного віку починає збільшуватись. Усі діти мають відчути на собі три важливі зміни для початкової освіти. Перше. Це Держстандарт, новий зміст освіти. Друге. Це перепідготовлені вчителі. Всі вчителі початкових класів пройшли підвищення кваліфікації. Загалом йдеться про понад 40,5 тисяч вчителів, 22 тисячі – це вчителі початкової школи і понад 18 тисяч - це ті, хто будуть викладати іноземну мову в першому класі. Таке підвищення кваліфікації педагогів – це неймовірний виклик і нам вдалося його все-таки здійснити. Але є третя ще складова дуже важлива. Першокласники мають прийти в оновлене освітнє середовище. Щоб це середовище стало реальністю, уряд пішов на безпрецедентні інвестиції і виділив 1 мільярд гривень на оновлення освітнього середовища саме початкової школи 1-го класу. І це була частина роботи, яка буде мати результат тільки спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування, тому що ми самі не здійснюємо закупівель, ми віддаємо гроші органам місцевого самоврядування, тобто засновникам навчальних закладів. І, як показала практика, з цим завданням вони не змогли впоратися достатньо ефективно, успішно і по-різному, насправді, впоралися в різних територіальних громадах. Наприклад, субвенція на фабрики друку пішла ще 7 місяців тому, субвенція на 1-й клас на обладнання пішла 4 місяці тому. На 27 серпня цього року, тобто напередодні навчального року та перша субвенція була використана тільки на 64 відсотки, а ця основна субвенція на мільярд лише на 44 відсотки. Що це означає? Що діти прийшли в 1-й клас і в багатьох школах не побачили нових парт, нових матеріалів для навчання. А насправді гроші лежать на рахунках органів місцевого самоврядування. Ми вивчали причини, чому вони цього не зробили. Перша причина – управлінська безпорадність, коли вони не вміють ефективно і вчасно оголосити тендери Друга причина – це блокування тендерів через недобросовісну конкуренцію на ринку, коли різні фірми блокують тендер, переводять до Антимонопольного комітету, там воно затримується, хоча ці фірмі навіть не збираються і неспроможні виконати це замовлення. І є третя причина – це те, що наш ринок, який продукує і освітні меблі, який продукує, засоби навчання, виявився неготовий до таких інвестицій. І сьогодні, наприклад, багато уклали договори, і ці договори ще виконуються, і парти обов'язково прийдуть, але прийдуть не на 1 вересня, а пізніше. Звичайно, що діти не вчаться без парт. Тому без перекручувань, будь ласка. Вони будуть в тих класах, в яких вони були, але впродовж цих двох місяців вересень-жовтень ситуація буде весь час змінюватися. Для нас треба зрозуміти, будь-які трансформації, а це трансформація реальна, бо таких інвестицій в початкову школу ще не було за всі часи незалежності, ми розуміємо, що на це потрібен час. І нам необхідно вистояти в будь-якому випадку. Кожна копійка є цільова, вона ні на що інше не може бути використана. Наступне. Наприклад, до речі, приведу зразу приклади. Є області і громади, які в усі школи поставили вже оновлене середовище, але в першу чергу чути голос тих батьків, тих вчителів, де цього не зробили. Наприклад, в Миколаївській області субвенція на "НУШ" на той момент на 27 серпня була використана на 10 І зрозуміло, що це дуже безвідповідальна позиція. Всі діти першокласники отримають засоби навчання. Наприклад, в перше кожен український першокласник чи в селі, чи в місті, чи в гірській школі зможе разом з вчителями використовувати методики ігрові навчання з "Лего", який розвиває оперативну пам'ять, дуже сильно, який допомагає вивченню математики, командній роботі. це нові засоби, з якими знають, як працювати перепідготовлені вчителі. Для того, щоб подолати оцю ситуацію по вертикалі, ми створюємо за дорученням Прем'єр-міністра координаційний орган, який буде заслуховувати і як треба підштовхувати органи місцевого самоврядування з приводу того, як вони виконують свої зобов'язання по "Новій українській школі", зокрема в частині використання коштів державної субвенції. Перший клас, треба пам'ятати, він відрізняється. Перший місяць вересень - адаптаційний, діти знайомляться з школою, класом, ранець носять без важкого приладдя і книжок. Вивчають безпечну дорогу до школи, триває напрацювання правил життя в класі, у школі, алгоритмів. Тому що у дітей повністю перебудовується стиль життя. Я хочу звернути увагу, що буде дуже велика спокуса у вчителів все зробити в старий спосіб. Просто одразу посадити дітей за парти, за підручник чи зошит з друкованою основою, який заставляють купити батьків за гроші, і тоді вчителю легше. Так не можна. Тому що зовсім інша парадигма педагогіки співробітництва і активно-пошукового навчання для дітей початкової школи. Ми цим дітям повинні дати адекватні методики для їхнього розвитку. До речі, Міністерство освіти підготувало на кожен тиждень першого місяця, щоб полегшити життя вчителям, детальні матеріали, які можуть побачити батьки, народні депутати, журналісти, що діти вивчають в 1-му класі в перший місяць, що вони роблять. В три клики на сайті МОН вибираєте "освіта", "загально-середня освіта", "методичні рекомендації і матеріали для адаптаційного періоду в 1-му класі". Що будуть діти вчити? Треба розуміти, бо дехто тут говорить про те, що вони не будуть вміти рахувати чи писати. Це абсолютна брехня. Вони будуть вміти те, що вміли колись у школі початковій старого зразка, але будуть вміти значно більше. Батьки за підсумками навчання в першому класі отримуватимуть свідоцтво досягнень. В свідоцтві є 51 показник, і серед таких речей, які ми розуміємо і знаємо давно, наприклад, вміння лічити в межах ста чи вміння писати диктант, будуть такі, як вміння вирішувати конфлікти, вміння працювати в команді, вміння брати на себе відповідальність. Погодьтесь, що ці вміння ще не менш важливі для успішного життя і самореалізації цієї дитини. Нам важливо, щоби вчителі не забували про гуманне ставлення до дітей. Ви здивуєтеся, але найбільшу кількість скарг батьків, які ми отримуємо по початковій школі, що дітей не відпускають у вбиральню на уроці. Цим дітям найголовніше на початку адаптуватися в школі, і їхні базові речі, такі, як можливість попити води, завжди відкрита і доступна вбиральня, рух, який надважливий для маленьких дітей, реалізувати нескладно насправді. Для цього потрібна воля і розуміння педагогіки дітей такого віку. Наша школа не закінчується, звичайно, на етапі першого класу. І зараз ми розвиваємо мережу закладів освіти. Цього року 160 тисяч 176 загальних середніх закладів освіти, і туди ще в ці юридичні особи під'єднані тисячу філій, які входять в опорну школу, це маленькі школи, які теж навчають дітей, але вони…, в цій статистиці їх не видно, але вони насправді є, вони входять в юридичну особу опорної школи. 441 тисяча педагогів. Ми створили 199 опорних шкіл з різними… з їхніми філіями. І ідеологія така: старші діти мають навчатися так, щоб вони змогли здобути якісну освіту. Це неможливо в умовах маленької школи, де нема кабінетів, і один вчитель викладає декілька предметів. Діти початкової школи, якщо є така можливість і є школа, мають навчатися якнайближче до місця проживання дитини. у нас зараз за два роки, порівнюючи з 1 вересня 2016, було створено 400 опорних шкіл, наявні 863 автобуси. І ви знаєте, що ми надавали спеціальні субвенції на закупівлю автобусів для того, щоб органи місцевого самоврядування підтримати і вони могли додати лише 30 відсотків коштів. Наша політика - покращення природничо-математичного профілю, а також вивчення природничих наук і математики в базовій і старшій школі. Це є серйозний виклик, зараз він вже третій рік поспіль підтримується спеціальною субвенцією на природничо-математичні кабінети. Наприклад, органи місцевого самоврядування цю нашу субвенцію до 1 вересня використали на 53 І от тут є найбільша проблема, тому що виходить, що уряд має політику, ми віддаємо на це кошти державного бюджету, а цю політику не реалізовують вчасно повною мірою на місцях. Цього року, ви знаєте, ми поклали акцент на покращення вивчення української мови в школах з мовами нацменшин, 46 мільйонів ми дали тільки на обладнання кабінетів української мови. Теж використано дуже по-різному. До честі хочу підкреслити, що найкраще використана субвенція в Закарпатській області, поставили до 1 вересня ці кабінети української мови. Безпрецедентно велика сума спрямована на розвиток інклюзивної освіти, це один з пріоритетів уряду. Зрозуміло, що були збудовані нові школи. От тут статистика, кому буде цікаво, перешлемо презентацію, я не буду витрачати час, зачитувати цифри, їх можна бачити. Я хочу сказати про болючу проблему і повідомити народних депутатів, і головне – глядачів наших також про причини цієї проблеми. Це питання друку підручників у 2018 році. Як відомо, за останні 10 років минулого навчального року ми вперше вчасно, безперебійно поставили підручники повною мірою. Підручники, дві лінійки підручників, які ми друкували минулого року. Але цього року перед нами дуже великий виклик. Ми друкуємо три лінійки підручників, такої суми, кількості примірників ще не було, 18,5 мільйонів примірників. І виявилося, що українська поліграфічна база не витримує таких можливостей і таких обсягів за короткий проміжок часу. І тому нам довелося розкласти цей цей графік підручників. Як ми його розклали? На даний момент 5-й клас – це одна лінійка підручників, практично весь розвезений вже. Тобто з 5-м класом проблем немає. 1 клас, це були нові стандарти і нові програми. Зрозуміло, що видавці пізніше робили підручники, коли вже є стандарти, є програма. є адаптаційний період у вересні місяці. Їм зараз не потрібен підручник. Вони зараз мають дуже чітко розписано, що робити кожен тиждень, і матеріали є у вчителів. Підручники вони отримають у жовтні місяці, коли це буде потрібно. Частина підручників вже пішли на 1 класи. Просто у нас же ж яка історія зараз: якщо колись на країну друкувався 1 або 2 підручники з предмету, зараз друкується 5, 7, інколи 8 підручників, і вчителі обирають яким вони хочуть користуватися. І тому одні отримають швидше, інші отримають пізніше. Наступне, 10 клас. Там найбільше підручників, там найбільша кількість примірників. І зараз ситуація така, ми вже до 1 вересня виклали електронну бібліотеку всіх підручників: і 1-х, і 5-х, і 10-х класів, а також багатьох інших підручників, що навіть, наприклад, ті, хто мають паперові підручники, а не хочуть носити важкий ранець, можуть закачати собі в електронну читацьку книжку всі підручники і нею користуватися. по 10 класах, це можна знайти 10 клас підручники саме в електронній бібліотеці, в три кліки на сайті міністерства: освіта, загальна середня освіта, підручники. Діти в 10-му класі вже багато років поспіль вчать інформатику, і вони можуть впродовж вересня-жовтня, тому що їхні підручники прийдуть у листопаді, два місяці покористуватися електронними версіями. І кілька сторінок прочитати, якщо вони не мають вдома доступу до комп'ютера, є частина дітей в сільських територіях, які не мають вдома, то вони будуть мати цей доступ до комп'ютера в школі. Взагалі в 10-му класі, в старших класах, я хочу повідомити всіх колег, у нас вже підручники тільки допоміжний засіб навчання. Дуже багато матеріалів зовсім інших використовується вчителями. Наступне. Ще одна дуже складна причина. Ми зіткнулися з тим, що у нас може бути неякісна експертиза підручників. Інститут модернізації змісту освіти, який організовує експертів для експертизи, ці експерти, начебто і науковці там залучені, і практичні педагоги, вони дають відгуки на книжки. Але Міністерство освіти мусить підписати цей примірник до друку. І ми виявили в підручниках історії України і громадянській освіті фундаментальні неправильні речі. Наприклад, помилкові дати, трактування з радянської історіографії. Ми не можемо дозволити, щоб такі підручники друкувалися за державні кошти. Ми їх віддали на доопрацювання. Краще цей підручник надійде пізніше, але він буде правильний. підручники хороші, які нормальні, вони теж є в електронній версії. І ті вчителі, які вибрали той підручник, в якому були помилки і він зараз доопрацьовується, зараз можуть з дітьми використовувати електронну версію підручника. Ще одна річ. Ми реформуємо Інститут модернізації змісту освіти і систему експертизи підручників, щоб вона була насправді адекватною і ми отримували якісніший підручник. Тому…, є ще четверта причина. І тут нам вже треба думати взагалі над цим. Ми отримали цього року перші прецеденти, коли суд нас примушує друкувати підручники, експертизу яких ми виявили, що їх друкувати не можна. Ну, наприклад, підручник з інформатики, в якому є посилання на російські сайти: Odnoklassniki.ru і так далі. Або плагіат з російських чи польських підручників. Я вже маю прецедент, що я змушена підписувати диплом кандидата наук за рішенням суду, тому що ми відхилили цю дисертацію через плагіат, а суд нас заставляє видати диплом. Зараз ми ще будемо підручники друкувати за рішенням суду. Це дуже дивна ситуація. І найстрашніше, що суд зобов'язує… Дві хвилини, будь ласка, додайте. ГРИНЕВИЧ Л.М. Не просто надрукувати цей підручник, а зупиняє друк лінійки з цього предмету для інших нормальних підручників. Тому всі оці фактори, чотири, разом склалися. Але ми поставили запобіжники, першокласники мають матеріали на 1 вересня, десятикласники мають електронні версії підручників, тому навчальний процес може цілком повноцінно відбуватися. Наступне. Зараз професійно-технічна освіта, курс на модернізацію, ми даємо інвестиції і створюємо стандарти. стандарти. Статистика вся є. Ми цього року збільшили інвестиції, 100 мільйонів гривень в базу професійно-технічної освіти і працюємо над великим проектом з Європейським Союзом, який може розпочатись у 2020 році. Далі. Я не буду зачитувати статистику. Я лише хотіла б сказати, що нам потрібна співпраця з органами місцевого самоврядування в передачі майна профтехосвіти. Ми не можемо властям передати майно, в чому нас деколи звинувачують, що ми не передаємо майно, бо ми не отримали від них оформлених документів. Воно передається по-різному. Наприклад, три області вже зробили частину закладів освіти, інші не зробили. Ми врегулювали на цей рік питання фінансування закладів І-ІІ рівня акредитації, але воно гостро постане наступного року. Вступна кампанія, я доповідала вам по ній, не буду довго зупинятися, але вона пройшла без збоїв. Зараз ми вже на громадські обговорення поставили нові умови прийому на наступний рік відповідно до законодавства. І, завершуючи. Цього року ми продовжили прозорий доступ до магістратури на найбільш рейтингові спеціальності, де були… Одну хвилину, будь ласка. ГРИНЕВИЧ Л.М. Ми поширили вступні іспити в аспірантуру через зовнішнє тестування не тільки на "Право", але й на "Міжнародне право", а також ціла низка спеціальностей іноземна мова в магістратуру теж через ЗНО. Таким чином, прозорість доступу до ЗНО… прозорість доступу до магістратури, на яку завжди нарікали, починає зростати і причому на найбільш, за думкою людей, складні, вразливі для хабарництва спеціальності. Шановні колеги, перед нами багато роботи, бо реформа триватиме багато років, десятиріччя. І нам потрібна ваша підтримка і ваша допомога. Дякую за увагу. Дякуємо, Юлія Михайлівна. Дякуємо за доповідь. І, колеги, нагадую, перший блок – це запитання від фракцій і груп. Отже, хто має намір задати запитання уряду, прошу привести запис.

Дякую. В мене питання до Міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Пане міністр, зараз розпочинається бюджетний процес, тому хотів запитати: перше: який відсоток від наповнення Дорожнього фонду планується використати на ремонт доріг у 2019-у році? Зараз – це відсоток 50, і цього, я думаю ви добре знаєте, що явно замало. Друге питання. Чи буде в 2012 році передбачений ресурс на дороги територіального значення, який в більшості областей передані на баланси ОДА без жодної копійки фінансування. А це дороги між районними і обласним центром. Це дороги для дітей до опорних закладів, це дороги хворих до центрів госпітальних округів. І вони всі вже в жахливому стані, і фінансування нема і в цьому році. Дайте, будь ласка, відповідь. дякую за ваше запитання. Я хотів нагадати, що, власне, в 2016 році в цьому залі було проголосовано дорожню реформу,

Тому я сподіваюсь, що позиція буде незмінною і ми будемо мати стабільне зростаюче, гарантоване державою фінансування дорожніх робіт. У випадку, те, що, дійсно, є проблема з їхнім фінансуванням. Але, як ви знаєте, затверджена стратегія розвитку автомобільних доріг до 2020 року, вона розміщена в публічному доступі. Можна ознайомитись щодо етапності маршрутної відбудови українських автошляхів. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Запитання до Прем'єр-міністра Гройсмана. Шановний Володимир Борисович, тривалий час жителі Києва, 3 мільйони людей, не мають гарячої води. Мільйони людей стали заручниками політики "Нафтогазу", коли керівник "Нафтогазу" отримує по 3 мільйони гривень зарплати в місяць, 45 мільйонів євро виписав собі премії, залізши в кишеню до кожного українця! І люди сидять без гарячої води! Діти миються у холодній воді, або підігрівають на газовій горілці! Скільки це буде продовжуватись?! Коли киянам повернуть гарячу воду?! Коли українці не чекатимуть платіжок на газ, на комуналку, як кулю, тому що не знають, які будуть ціни на газ. Де людям узяти 12 тисяч гривень, щоб заплатити ціну на газ? Рішенням уряду скорочено норми, які дають право на нарахування субсидій. Штучно 3 мільйони людей відрізали від можливості отримувати субсидії. Тому ми вимагаємо: повернути норми нарахування субсидій по минулій зимі, відставку Коболєва, голову… ГОЛОВУЮЧИЙ. …у відставку Коболєва, голову "Нафтогазу". Ви приймали рішення про унормування виплати премії і зарплат. Скажіть, будь ласка, чи вернули 45 мільйонів євро, які отримали чиновники "Нафтогазу", які обікрали людей? Чи припинили виплачувати космічні зарплати, залазячи

Шановний Олегу Валерійовичу, шановні колеги народні депутати, шановний пане Голово! Питання гарячого водопостачання – це питання не уряду України, а питання київської міської влади. Ми у свою чергу після звернення Віталія Володимировича Кличка про те, що є така проблема і він потребує допомоги і підтримки уряду, прийняли всі необхідні рішення, щоб допомогти місцевій влади відновити гаряче водопостачання і підтримати киян. Це з одної точки зору. Що стосується субсидій, як ви сказали. Хочу вас запевнити у тому, що ми з початку нового опалювального сезону зробимо все для того, щоб через механізм субсидій захистити, і увага, кожного громадянина України справедливо, хто потребує цієї допомоги. Тому що самі навіть люди, які отримують субсидію, говорять, що у них невеличкі доходи і вони отримують субсидію, а їхній сусід або сусідка, яка здає своє житло, яка має вищі доходи і так далі, у яких приховані безробітні і так далі, точніше, люди працюють, але нелегально, вони теж отримують таку саму субсидію. Тому ми взяли відповідним чином сьогодні провели інвентаризацію. Тільки перша інвентаризація показала: у нас тільки по Київській області 20 тисяч людей, які задвоєні в отриманні субсидій. Вони в двох областях, одночасно на них списують ці гроші. Ці гроші належать народу, і ми не маємо права так закривати на ці зловживання очі. Тому ми зараз подивились цю ситуацію і всіх захистимо, і це для мене як ключове питання захистити тих, хто цього потребує, як би не змінювались ціни. Що стосується "Нафтогазу". "Нафтогаз" – це компанія, яка не має перемогу управління від уряду України. Відповідно до норм корпоративного управління у них є незалежна Наглядова рада, у них є відповідно закони, по яким вони працюють. Але я згоден з тим, що надмірні премії, надмірні зарплати… з цим треба навести лад. І тому перше рішення уряду, яке було, це зупинити вот ті шалені, я би сказав, жадібні виплати, які намагались провести з… по "Нафтогазу". І відповідним чином таке рішення ухвалене і суми обмежені. Тому ніяких 45 мільйонів вони не отримували. Це перше. А, по-друге, треба… Контракти діють не один рік. Ми маємо переглянути всі контракти, коли вони завершаться для того, щоб встановити нормальні заробітні плати, а не космічні. Хочеш працювати на державу – працюй. Отримуй достойну заробітну плату, отримуй високу заробітну плату, але незахмарну. Тоді буде справедливість, тоді люди будуть нормально це сприймати, і не буде жодних заперечень. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок, будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". У мене запитання до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Шановний Володимир Борисович, я мав можливість декілька місяців детально проаналізувати, як працює наша лісова галузь. Я розумію, що Міністерство аграрної політики на сьогоднішній день не має керівника, і в цій галузі певний хаос ми спостерігаємо. Скажу відверто, що, проаналізувавши, мені стало зрозуміло, чому я дійшов такого висновку, адже у листопаді місяці урядом було прийнято, схвалено стратегію розвитку лісової галузі, де чітко передбачається прихована концесія або передача, або в кінцевому результаті знищення наших лісів. В парламенті буквально недавно в безобідний і дуже прогресивний закон вноситься поправка, яка додатково оподатковує лісівників, наші державні підприємства. Я вважаю, що і так наші лісівники платять "попневий", так би мовити, податок. Це той податок, який від кожного зрізаного дерева… …Тому я хотів би, Володимир Борисович, щоб ви роз'яснили ситуацію, чому це відбувається. Адже, я вважаю, що такі дії призведуть до того, що ми залишимося повністю без лісів. І зверніть увагу на Південь, там теж вже 3 тисячі працівників звільнилися з роботи, адже відсутнє фінансування для підтримки цієї галузі. Дякую. 10:36:11 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання, пане Сергію. Як ви знаєте, ми почали ретельну перевірку українського лісового господарства в цілому. Відповідне доручення уряду отримала Державна аудитна служба, аудиторська служба, Державна фіскальна служба і також Національна поліція. Вони спільно з Міністерством агропромислового комплексу, аграрної політики працюють над аудитом цієї галузі. До кінця вересня ми будемо мати інформацію про те, як пройшли перевірки. Ми все робимо для того, щоб абсолютно відкрито, публічно і в цифрах і персональних показати, де, який лісгосп, як він працював, скільки він робив вирубки, яка у них була деревина, куди, в які країни вони вивозили, хто були їх контрагенти і так далі, То есть ми сьогодні цим питанням займаємося і обов'язково будемо публічно про це звітувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Войціцька Вікторія Михайлівна передає Олені Бабак. Бабак, "Об'єднання "Самопоміч". Володимир Борисович, майже 30 тисяч людей, які живуть в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, підготували заявки на "теплі кредити" в розмірі 75 мільйонів гривень. Прийшли в банки. Банки відмовили. Сказали, немає державного фінансування. Скажіть, коли ви профінансуєте попит по програмі "Теплі кредити" і виконаєте свої обіцяння, які давали в минулому році? І друге. 15 жовтня розпочинається… Шановні члени уряду, 15 жовтня починається опалювальний сезон, вами прийнято рішення про визначення ціни газу лише до 1 жовтня. Якою буде ціна газу для виробництва тепла населення в цьому опалювальному сезоні? Адже два тижня, з 1 жовтня до початку опалювального сезону, недостатньо для того, щоб скорегувати контракти і визначитись з початком опалювального сезону. Я вам скажу, так, що через затримку з публікацією 187 Постанови на сьогодні відсутні контракти у об'єднань співвласників на поставку газу на гарячу воду. гарячу воду. До цього часу через те, що публікація… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. БАБАК А.В. Через те, що була затримка з прийняттям і публікацією постанови, сьогодні вже 7 число, а в людей немає поставки газу в котельнях на постачання гарячої води. Якщо уряд лише 1 жовтня прийме рішення про нову ціну газу чи змінить формулу, чи навіть інші якісь зміни зробить, не буде вчасного початку опалювального сезону через затримки. Тому прошу дати на це відповіді. Дякую. Перша відповідь. Я декілька років працюю і кожен рік чую про те, що не розпочнеться опалювальний сезон. Забудьте про це і не лякайте людей. Україна готова до опалювального сезону і відповідальність пуску вчасного – це відповідальність муніципалітетів. І я не бачу в цьому жодних проблем. Що стосується ціни, то ви знаєте, що ми ведемо важкі дискусії сьогодні з міжнародними партнерами, оскільки багато років назад були взяті певні зобов'язання Україною щодо формування єдиної ціни в Україні, а сьогодні вартість газу для промисловості – це 11 тисяч, ви знаєте, а для населення ми обмежили 7 тисячами. І ми зараз працюємо над пошуками оптимальних рішень, але саме головне для мене в цих рішеннях є, як захистити кожного пересічного громадянина. І я просив би там нікого руками там не підводити, я 8 років був міським головою і пройшов не один опалювальний сезон. І можу вам сказати наступне, що відповідальність за гарячу воду, за тепло, за нормальну електрику, за чисті вулиці, за освітлення на вулицях лежить на міському голові і міській владі. А сьогодні, коли є децентралізація фінансова, ці всі повноваження і ця відповідальність підкріплена десятками мільярдів гривень, чого не було раніше, до 2014 року. Тому опалювальний сезон розпочнеться вчасно, все для цього є запаси у газосховищах є, і жодних проблем я з цим не бачу. По електроенергії проблем немає, вся система працює в штатному режимі, все буде абсолютно нормально, тільки щоб кожен зробив свою роботу на місцях. Що стосується "теплих кредитів", ви знаєте, що ми запускаємо з цього року, в цьому році вже запускаємо Державний фонд енергоефективності. Це – прекрасний механізм світовий, європейський по енергоефективності, і це означає, що цей механізм буде працювати і доступний для всіх громадян України для того, щоби кращі були умови отримання комунальних послуг, краще краще тепло, нормальні умови, і це буде доступно для кожного громадянина України. Але ми зараз дивимося над тим, яким чином посилити програму "теплих кредитів", оскільки 400 мільйонів, по-моєму, які ми виділили, їх майже вже вибрали, наскільки я знаю, і буде прийнято рішення, як ми спрогнозуємо кінець року. Але я точно знаю, що ми підтримуємо "теплі кредити", щоби закрити максимально всі проекти в цьому році. А з наступного року вже буде в нас фонд, державний фонд енергоефективності. Дякую за ваше запитання, і не лякайте людей. Від "Народного фронту" Бурбак Максим, включіть мікрофон. 10:41:43 БУРБАК М.Ю. Шановний Володимир Борисович, основним пріоритетом роботи фракції "Народного фронту" є забезпечення підвищення заходів з національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Це було запроваджено урядом Арсенія Яценюка, і дякую, що коаліційний уряд і зараз продовжує цю традицію. Мені відомо, що ви вийшли з ініціативою щодо збільшення оборонного бюджету до суми 200 мільярдів гривень в наступному році, що також складе 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Скажіть, будь ласка, в 2015-2016 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. "Народний фронт" виходить з ініціативою підвищити зарплатню зараз нашим військовослужбовцям, особливо які зараз на Сході захищають нашу країну. Скажіть, будь ласка, чи це буде передбачено в бюджеті наступного року суттєве збільшення зарплатні нашим захисникам? Дякую. 10:42:44 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, шановний Максим Юрійович. Шановні колеги народні депутати, вчора під головуванням Президента України відбулося засідання Ради національної безпеки і оброни, яке остаточно затверджує розподіл ресурсів між всіма оборонними і безпековими відомствами. Уряд України вніс пропозицію на РНБО – збільшити оборонний бюджет на 23 мільярди гривень до 201 мільярда зі спецфондом. Я хочу наголосити, що це колосальний ресурс, який фактично буде виділений в наступному році, я маю на увазі ресурс максимальний за всі періоди.

І я вчора сказав це на Раді національної безпеки і оборони. Цього... цих коштів абсолютно достатньо при одній умові – при ефективному відкритому використанні цих ресурсів для того, щоб не тільки забезпечувати оновлення озброєння, а й підвищити заробітну плату українським воїнам. От з такою інформацією ми вийшли. Остаточне рішення буде приймати відповідно Рада національної безпеки і оброни і потім ми будемо подавати це в парламент. Видатки будуть не 5 відсотків, а 5,1 відсотки, тобто фактично ми трішки перебільшимо навіть те, що передбачено законом. Тому ми надіємося на те, що розпорядниками – міністерствами, силовими відомствами будуть вжиті всі заходи для ефективного використання цього ресурсу – раз і для підвищення заробітної плати, особливо тим, хто в бойовим умовах реальної війни захищає нашу державу. Дякую за ваше запитання. Від "Опозиційного блоку" – Сажко. Включіть мікрофон будь ласка. 10:44:44 САЖКО С.М. Добрий день! Сергій Сажко, 59-й виборчий округ, Донеччина. В мене запитання щодо соціальної політики яка зараз проводиться. Володимир Борисович, моє питання стосується виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам та особам, які потребують соціальних виплат. Численні звернення від зазначених категорій громадян свідчать про припинення пенсійних виплат та несплату заборгованості по пенсіях на підставі постанови Кабінету Міністрів 335 від 25 квітня цього року. Тобто на даний час не виплачуються та накопичуються пенсійні борги. Зміни зазначають, що пенсіонер отримує пенсію лише з моменту звернення до Пенсійного фонду, а борги, які залишаються на момент звернення, сплачені будуть лише на підставі окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів. У мене до вас запитання: чому немає цього порядку на даний час, коли він буде розроблений та затверджений? Дякую. дякую за ваше запитання. Відповідно до вашого виступу буде моє доручення для того, щоби якісно розглянути ваше звернення і вас поінформувати з одного боку. З іншого боку, порядок виплати пенсій сьогодні передбачає виплату пенсій всім громадянам України, які отримали, вийшли на пенсію без обмежень. Єдине, що ми розуміємо, що доставити пенсії на окуповані території ні фізично, ні практично неможливо. Тому для того, щоб отримати пенсії цим громадянам треба з полону вийти на вільну територію України і отримати свої пенсії. Але я наголошую на тому, що по вашому зверненню буде доручення Міністерству соціальної політики все детально опрацювати і вас проінформувати. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Співаковський, будь ласка. Хочу подякувати особливо фонду Марини Анатоліївни Порошенко, який долучився до цієї роботи, фактично підготував ці документи. І ми вчора продемонстрували всій Україні, що ми можемо боротися за людей з особливими освітніми потребами. Тепер питання, Володимир Борисович. Я перепрошую, Володимир Борисович, питання до вас. Не секрет, що є проблеми фінансування технікумів і коледжів в системі вищої освіти. Ми знаємо, що уряд робить багато для того, щоб їх профінансувати. Але питання наступне, Володимир Борисович: ми знаємо наміри Мінфіну про те, що частину технікумів і коледжів, які знаходяться в структурі університетів, і ми цю філософію заклали в поправці до бюджету для створення потужних освітніх холдингів ця філософія, для того, щоб слабку освітню інфраструктуру зробити потужною. Хоче зняти з державного фінансування і закладає цю… У мене велике прохання, Володимир Борисович, не робіть цього, тому що ми не можемо штучно розділяти університети на національні, бо це пожиттєвий статус, і він сьогодні не відповідає реальному стану справ, і це означає, що буде потерпати велика частина технікумів і коледжів, які знаходяться в структурі університету. Більш того, це ламає ту філософію створення освітніх холдингів на території України, яка якраз може забезпечити сталий розвиток… дякую вам за запитання. Ми вчора, до речі, з вами це обговорювали. Я пропоную наступним чином. Насправді освіта потребує теж системних правильних рішень, в тому числі і ефективності використання фінансових ресурсів. Тому, безумовно, нам треба змінювати систему освіти, а особливо що стосується професійно-технічної освіти. Я просив би вас спільно з Міністерством освіти на наступному тижні з Міністерством фінансів провести робочу нараду, де ви можете обговорити всі нюанси функціонування системи. І я думаю, що ми приймемо спільне рішення. Дякую.

Не словом, а ділом, Володимир Борисович, ровно два місяці волонтери "Нашого краю" працювали по всій країні, зібрали більше мільйона підписів проти підняття ціни на газ. Я зареєстрував відповідну Постанову 9027, що забороняє практично, і у вас вимагаємо на 3 роки продовжити термін вашої Постанови Кабінету Міністрів 187 – повністю накласти мораторій на підвищення цін на газ. Тому що, якщо підняти ціну на газ, сьогодні всі підвищення пенсій та зарплати повністю підуть у смітник. Піднімуться повністю продукти харчування, пігулки, ціни на пігулки, і так далі, енергоносії. І по-друге, в п'ятницю 13-го, невже ж це число повністю прокляте. Колеги наші проголосували, в останній день парламентський, за зарплату шахтарям, 1,5 мільярди гривень повинні були виплатити. Скажіть, будь ласка, чому не виплатили зарплату шахтарям? І досі шахтарі… За 27 років жодного разу не було, щоб шахтарі перед Днем шахтарів не отримали свою заробітну плату. Жодного року за 27 років не було такого, щоб діти не пішли до школи в нових чоботах або з новими з новими зошитами. Скажіть, будь ласка, чому так сталося? І "Наш край" вимагає негайного відсторонення від посади до того, поки розбереться, міністра Насалика, енергетики та палива та вугільної галузі. І відповідного покарання тим, хто… Дякую. Ви сказали не словом, а ділом. Я подумав, що виступає представник "Нашої України". Ви знаєте, колеги, я ж завжди звик говорити абсолютно відверто. Я думаю, що ви всі знаєте, що я можу вам дивитися в очі і говорити те, що думаю, і говорити це абсолютно відкрито і об'єктивно. І те ж саме, я так же дивлюсь людям в очі, тому що це правильно. От, дивіться, ви зібрали 20 тисяч підписів. Мільйон. Так, я вам хочу сказати, я думаю, що ви мало зібрали. Тому що з 45 мільйонів українців ніхто не підтримує рішення про зміну ціни на газ, і я серед тих 45 мільйонів теж. Але, для для чого нам потрібно виконувати зобов'язання перед міжнародними організаціями фінансовими? Для однієї мети. У нас з вами з 2005 року по 2013 рік накоплено 50 мільярдів доларів зовнішніх боргів. Ви можете взяти роздруківку на 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, І ви побачите, як, якими рішеннями, хто брав ці гроші і куди дівав, я до сих пір не можу зрозуміти. Тепер кожен рік ми витрачаємо, ми, всі українці, на обслуговування цих боргів 130 мільярдів гривень це 5 мільярдів доларів. Їх треба десь взяти і заробити. Але замість того, щоб брати гроші, вкладати в економіку, отримати економічний ріст, з економічного росту давати людям нормальні зарплати, пенсії і так далі давали подачки, а зарплата залишалась на рівні 1 тисяча гривень мінімальна, і довели ситуацію до критичної. В 14-у році, коли впало 20 відсотків економіки країни... Нам пред'явили рахунки, або сплачувати їх, або йди в дефолт. Ми сказали про те, що ми не можемо дозволити дефолт. Тому що, що таке дефолт? Ми з вами вже пережили різке зростання долара… різке зростання цін, обезцінення заробітних плат і так далі, і так далі, і так далі, і втрата 20 відсотків економіки. Тому уряд Яценюка пішов на безпрецедентний крок – реструктуризація, і було списано більше 5 мільярдів доларів, списано боргів. І далі реструктуризація цих боргів по рокам. Ось прийшли роки платити. І 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, це я говорю до тих, хто планує в цей час брати участь в управлінні державою, треба ці гроші віддавати. Але на ці гроші є умови: що в Україні має бути єдина ціна на газ; має бути створений Антикорупційний Суд; мають бути виконанні ще ряд завдань, які Україну будуть робити, на їх погляд, сильнішими. І от ми йдемо в цій парадигмі. Не я перший підписував ці зобов'язання на підвищення цих цін, вони ще були підписаний перший раз в 2009-у році, я вам покажу меморандум. Але, коли постійно обманювати західних партнерів, вони починають дивитись на нас, не в нашу сторону, а від нас. це вимушений крок для того, щоб отримати доступ до фінансування на зовнішніх ринках для обслуговування і віддачі боргів, які ні я не брав, ні ви не брали, ну, принаймні більшість із вас. І ви говорите, що не треба піднімати. Я це підтримую. Візьміть на себе відповідальність зараз, розкажіть, як не підвищуючи, не виконуючи цього завдання, віддати гроші міжнародним інституціям, які брали не ми. Покажіть мені цей сценарій і я поставлю під ним свій підпис. Але такого сценарію немає. Це вимушений наш крок. І я розумію, що мої друзі і недруги будуть на мене кивати пальцем і показувати про те, що це начебто Гройсман. Але не тут-то було. Я вважаю, що це відповідальність перед державою і перед завтрашнім днем. І моє завдання – не допустити дефолт, забезпечити стабільність, зменшення інфляції і врешті-решт відновлення кредитування національної економіки. А це можливо зробити тоді, коли нам не будуть заважати зовнішні борги. Економіка починає зростати. Це означає, що в 19-му році, не дивлячись ні на вибори, ні на що інше у нас є шанс і підвищувати далі зростання економіки, виробляти більше продукції. А як наслідок працююча людина буде отримувати більше заробітної плати, а пенсіонер – справедливу пенсію. Вчора на РНБО ми розглядали питання безпеки. І Президент сказав абсолютно вірно про те, що гарантія нашої незалежності – це українське військо. Але я ще додав, що гарантією нашої незалежності є не тільки українське військо, а і сильна національна економіка, яка дасть можливість нам повернути справедливість в українське життя, українських громадян. І що стосується сьогодні тарифів. Тарифи, ви запам'ятайте і знайте, що тарифи встановлює не центральний уряд. А я вам хочу сказати, що складові тарифів і питома вага витрат це в тому числі і відповідальність місцевих влад. Хто модернізує і робить нові технології, там витрати менші. Тому різність в тарифах теж різна по всій Україні. наше завдання – забезпечити соціальним захистом тих, хто має невеликі доходи і хто потребує такого захисту. І ми маємо з вами сконцентруватись: а) захистити тих, хто потребує захисту всередині країни; обслуговувати зовнішні борги, не допустити дефолту, щоб були стабільні ціни, стабільні зарплати і стабільна національна валюта і забезпечити подальше економічне зростання. От три складових нашого успіху в цьому і наступному році. І прошу вашої, друзі, підтримки. Давайте будемо говорити людям правду в очі і вони нас тоді зрозуміють, бо ми говоримо чесно. Дякую. Дякую. Колеги, зараз запитання від народних депутатів. Хто має намір поставити запитання, прошу провести запис. 20 хвилин на запитання від народних депутатів.

Володимире Борисовичу, доброго дня. У мене запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що в Україні існує Український інститут книги? Якщо знаєте, то чи знаєте ви, що зараз Мінфін блокує роботу цього інституту? Більше того, він не переводить гроші, які потрібні були на проект "Українська книга" на формування бібліотек. І зараз дуже цікава історія відбувається. Заблокована взагалі робота цього інституту, неможливе фінансування. Українізація, за яку всі тут, але чомусь ніхто не працює у цьому напрямку. У мене запитання. Чому Мінфін блокує гроші, які потрібні на формування бібліотечних фондів? Це, по-перше. По-друге, чому неможлива співпраця нового Інституту української книги з Мінфіном? І яка ваша позиція про це? Бо хочеться, щоб була українізації на справах, а не на словах. Дякую. Дякую, пане Бориславе, за запитання. Хочу вам сказати, що уряд України не просто підтримує, а палко підтримує українське книговидання і вважаємо, що це є дуже важлива і пріоритетна справа. Ми не тільки знаємо про Інститут книги, а ми його і заснували. І відповідним чином буде забезпечене все необхідне наявне фінансування, яке заплановане для того, щоб він якісно функціонував. Тому ніяких інших питань не може бути. А що стосується Мінфіну, друзі. Я думаю, що зараз позиція Мінфіну в десятки разів професійніша і якісніша ніж це було до. Тому я глибоко переконаний в тому, під час зустрічі з фракціями, з депутатами на роботі в комітетах є дуже професійна дискусія виконуючого обов'язки міністра Оксани Маркарової і всієї команди Мінфіну, яка буде абсолютно підкріплена позицією українського уряду. Тому всі питання фінансування, вони абсолютно чітко не залишаються поза увагою українського уряду. Дякую. І Євген Нищук. 11:00:16 НИЩУК Є.М. Якщо можна, я дуже коротко добавлю. Дякую, що ви турбуєтесь, допомогу ви на оглядовій раді, і це природно. Хочу повідомити, що буквально вчора вже підписано розподіл коштів на підтримку форуму Франкфуртського ярмарку. І вчора також ми обговорили, як в найкоротший термін пропрацювати документ і погодження на закупівлю книжок. Тому, я думаю, що все буде гаразд. І дякую, що допомагаєте. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Володимир Борисович! Дозвольте доповісти вам. Почали будувати північну об'їзну навколо Житомира компанією Sinohydro, і це дуже радісно. Але при тому всьому на підсипку ґрунтового полотна використовується крадений пісок. На території Високівської об'єднаної територіальної громади під виглядом рекультивації з метою подальшого садіння там смородини відбувається викрадання, банальне викрадання ґрунту. Другий момент. На всю протяжність от цієї дороги жодного легального кар'єру не передбачено. Тобто це перший варіант, де будуть красти цей пісок, а далі знову ж таки це все як би буде відбуватися. Володимир Борисович, я би просив би вас, щоб ви взяли на контроль і все-таки унормували цю проблему, щоб при будівництві найбільшого інфраструктурного проекту за міжнародні гроші Дякую за ваше запитання. Я дам доручення міністру інфраструктури, він розбереться в цьому питанні і вас поінформує. Дякую. Будь ласка, наступне запитання народний депутат Рибалка. Передає слово Мосійчуку. Прошу. Шановний Володимир Борисович! Питання, яке виникло у мільйонів українських селян, коли я, наш лідер Олег Ляшко, наша команда протягом останніх трьох тижнів зустрічалася з людьми. Які закордонні партнери, хто вимагає закриття відділень "Укрпошти" по українським селам? Це масове явище на моїй рідній Полтавщині, на Чернігівщині. Дайте відповідь. І друге питання щодо програми підвищення рівня безпеки на дорогах. Програма є, кошти не виділяються, люди сплачують акциз на пальне. Дайте відповідь. Чи відомо щось про факти, можливо нецільового використання коштів? Чи є гроші в дорожньому фонді на виконання програми? І чи працює програма в цілому? Тому що за три місяці 36 тисяч ДТП, 9 тисяч поранених, 900 осіб загинуло. Володимир Омелян хоче відповісти по пошті. Я хочу сказати одну річ, що стосується пошти. Треба, щоб в кожній громаді був осередок надання відповідних послуг. І це є очевидний факт. Десь в об'єднаних громадах це можуть бути центри надання адміністративних послуг. Десь це можуть бути ради громади, де є працюючий персонал. Але те, що люди мають отримати все необхідне, там, умовно, і пенсію, і листування і так далі, це треба забезпечити обов'язково, і це є принципово важливим. Що стосується безпеки на дорогах. Дивіться, програма є, ми нещодавно створили координаційну раду з пиках безпеки національну. Ми затвердили програму, стратегію. Ми відповідно прийняли зміни до законодавства і передбачили кошти на забезпечення цієї безпеки. нові норми проектування, в тому числі там, де кола, там де пішохідні переходи, там де звуження полос і так далі, вступили в дію тільки з 1 вересня. Тобто ми зараз розкручуємо маховик цих змін. Кошти є на рахунках, але це треба проектування, це треба відповідним чином керування проектної документації і всі висновки. Тобто ми запустимо в таку масовість це вже з весни наступного року. Але і в цьому році ряд речей буде зроблено щодо безпеки, і це наша є абсолютно чітка стратегія. Знаєте, будь-яка програма, будь-яка, і коли ми її починаємо запускати, вона дає ознаки, там хтось десь щось не зробив або інституційну слабкість, я б так сказав, і треба все дотискати, дожимати і так далі. ми розпочали 1-4-й клас "Нову українську школу", про те, що говорила, шановна Лілія Михайлівна. Виділили мільярд гривень, виділили на нові парти, на дидактичний матеріал, на інші засоби для навчання і так далі. І що ви думаєте? Використання – 51 відсоток. Якісь області зробили, якісь ні. Я запитую у тих колег, скажіть, будь ласка, хто вам дав право так безвідповідально ставитись до цих процесів, коли дитина йде до школи, їй треба з першого дня дати все те, що вона потребує, і ми для цього почали фінансувати. Знаєте, круглі очі. Але треба заставляти всіх працювати. І я глибоко переконаний. Ми починали з вами "Доступні ліки". Теж перші три місяці… ГОЛОВУЮЧИЙ. Перші три місяці казали, що немає можливості, немає де купити і так далі. Ще сьогодні є проблеми, але 25,8 мільйони українців вже отримали безкоштовні рецепти. І з кожним роком ця програма буде більш досконалою, досконалою, поки ми не вийдемо на кожного, хто потребує безкоштовних ліків. Так буде з і з програмою безпеки дорожнього руху. В кожній дорозі, в кожному проекті буде наданий пріоритет безпеці. Якщо можна, ще хвилину там буквально, Омелян по пошті. Дякую. Дякую вам. Я хотів би просто нагадати, що протягом багатьох років ми робили вигляд, що платимо поштарям "останньої милі", а вони виконували свою роботу без техніки, без автомобілів, без нічого. Зараз політика "Укрпошти" сформована, власне, на те, щоб забезпечити поштарям "останньої милі" гідну, повноцінну зарплату. Не 0,2 ставки, не 0,1 ставки, а повноцінне обладнане робоче місце, автомобілі, щоб вони могли працювати в гідних умовах. Власне, з цією метою, ми працюємо зараз з урядом додаткове можливе фінансування. І я думаю, що найближчим часом поштарі побачать якісні зміни. Дякую.

Володимир Борисович, я звертаюсь до вас, я скажу, що в Державному бюджеті дійсно закладені кошти на сільське господарство, на фермерів і таке інше, цих 4 мільярди, і слава Богу, що половина вже вертається, це і на будівництво ферм, і на капітальний ремонт ферм і інше. І не тільки на це, і це на утримання скота. Але я… 50 відсотків вже є повернення, і фермери за це дуже вдячні. Але в мене запитання, чи до кінця року є можливість і не буде ніякої загрози, що все-таки від тих остальних 50 відсотків все-таки фермери

підтримки українського фермерства і зростання кількості фермерів по всій території країни. Не великих латифундій, не великих холдингів, а реально отієї праці, яка екологічно чиста, яка є конкурентна, яка буде наповнювати внутрішній ринок і так далі. І через такі програми ми не тільки маємо віддати належне, що заплановано на цей рік, а і в наступному році ці програми мають діяти. І люди мають знати впевнено і планувати на декілька років вперед, на 3-5 років, свої інвестиції і по садам, і по худобі, і по фермам, і молочнотоварним комплексам, і в тому числі, і що стосується посадкового матеріалу, і так далі. Це все має значення для національної економіки. Я би хотів, щоби в нас були зростання на десятки-десятки тисяч фермерських господарств, і це є абсолютно можливо. А візьміть фермерство – це зайнятість на місцях, візьміть децентралізацію, по якій ми передаємо десятки мільярдів гривень до місцевих бюджетів, це все в сумі буде ідеальні умови для того, щоби в селі люди знайшли роботу, щоби організувати їхнє дозвілля, щоби підвищити продуктивність праці, застосовувати нові технології і дати класний український продукт не тільки для внутрішнього ринку, а й для зовнішнього. Оце наша мета, і будемо в цьому йти. Дякую за ваше запитання дякую за вашу роботу в аграрному комплексі. Пане Прем'єр-міністре, сьогодні склалася критична ситуація із перевезенням сировини і готової продукції гірничо-металургійним комплексом, українськими аграріями. Тільки в промисловості в ГМК, на який приходиться 45 відсотків перевезень, тільки по цій сфері минулого місяця втрачено 68 мільйонів доларів США валютної виручки, уявіть собі, майже 2 мільярди гривень. Це прямий мінус в платіжному балансі, а значить, удар по гривні і це прямий мінус в економіці України. Ми пропонуємо негайно вирішити цю проблему на найвищому рівні, забезпечити рухомий склад, забезпечити локомотиви. Якщо сьогодні немає належних локомотивів в "Укрзалізниці", неприпустимо робити відсилання, що колись будуть американські, це довгостроковий контракт. Значить, треба зараз терміново брати їх в оренду в Казахстані, в Білорусії, в країнах Балтії, закривати цей сезонний дефіцит. Бо те, що відбувається сьогодні, – удар по міжнародному іміджу України і удар по курсу гривні. Давайте терміново це виправляти. Дякую. Я думаю, що ви знаєте, що тут і в Азовському морі нам створюють серйозні проблеми щодо вивезення українських товарів. І це дикунство з боку Росії, Російської Федерації має отримати належну оцінку з боку всіх міжнародних інституцій. Що стосується "Української залізниці", так, "Українська залізниця" вже не один рік перебуває в достатньо складній ситуації. Але, знову ж таки, повертаючись до рухомого складу, ви знаєте, що частина рухомого складу залишалася на окупованій території. Ви знаєте про те, що рухомий склад "Української залізниці" морально застарів. Вони, ті, хто управляв, будували собі маєтки, літаки, я не знаю що, управляли залізницею, а залізницею ніхто, врешті-решт, не займався. Тому в цьому році, я думаю, що буде побудовано більше 10 тисяч нових вагонів – це безпрецедентно. Ми дерегулювали... Із української сталі. Ні, ні, ні, з української сталі. З української сталі. Я тільки за українську сталь, вона тверда і міцна, і якісна. Будуть побудовані 10 тисяч вагонів. Але 10 тисяч вагонів будуть побудовані не тільки "Українською залізницею", а ви знаєте, що ми прийняли таку дерегуляційну норму, я би ніколи не думав, послухайте, я ніколи не думав, Тобто державні вагони коштували, умовно кажучи, гривню, а приватні – 10. І от на цій дельті заробляли мільярди, я переконаний, роками. вичислили, вирахували, ми це знищили, і зараз всі вагони – і державні, і недержавні, вони коштують одну ціну, і немає ні в кого для зловживань підстав. Але друга позиція, це ми заключили контракт з General Electric, ми добилися локалізації більше 40 відсотків. Ми українськими виробниками входимо в консорціум по обслуговуванню цієї техніки, це дуже класна історія для нашої промисловості і кооперації. Тому цієї осені ми вже починаємо отримувати перші. І тут є ще одне питання, це дерегуляція… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину. Це аналогічна дерегуляція, яку ми зробили по вагонам, щоб зробити і по флоту. Тобто щоби дати можливості запустити приватну тягу на перевезення. Отут є зараз питання "не навреди". І ми зараз над цим працюємо, чи можливо залишити в тарифі інфраструктурну складову, щоб залізниця могла обслуговувати колії, енергетику і нові будувати речі, а флот пересував, так би мовити, за свої накладні витрати. Оце наше зараз завдання. Але грабували "Укрзалізницю" безбожно, от послухайте. Повітряний експрес хотіли побудувати за 10 мільярдів гривень – 10 мільярдів, від Києва до Борисполя. От ви побачите, я пообіцяв, що ми здамо 1 грудня в цьому році, ми здамо потяг до українського Борисполя. Знаєте, скільки буде коштувати? 570 мільйонів. мільярдів хтось хотів собі приклеїти і залишити в себе. Ну, невже це державницький підхід так будувати? Та в нас би ніколи жодної залізниці не вистачить на такі фокуси. Тому робимо, робимо чесно. Проблеми є, за один день не вирішимо, В середньостроковій перспективі – 3-5 років, а в довгостроковій – до 10 років ми можемо позбавитись по різним питанням. Перше: економіка, має бути стабільний ріст. Люди будуть отримувати більші заробітні плати, і вони більше за це зможуть купити, тому що буде мінімальна інфляція. Ми за 10 років можемо погасити всі борги зовнішні і залишитися з цими ресурсами для того, щоб інвестувати в національну економіку і далі зростати. У нас є всі шанси. У нас є один ворог це політичний цинізм, оголтілий популізм декотрих, який не дає нам працювати і не дає Україні вирватись, вони вже багато разів пробували управляти Дякую вам. Матвієнко передає слово для запитання Жолобецькому. Будь ласка, Жолобецький. Шановний Володимир Борисович, я знаю, що ви завжди опікуєтесь станом доріг по всій країні. І я хочу вам доповісти, що стан доріг на сьогодні в Миколаївській області, він дуже жахливий. Сьогодні в нас осталось, у нас уже не дороги, а напрямки такі. Це напрямок на Кропивницький, це напрямок на Дніпро. І дякую вам, що в свій час ви виділили додаткові кошти на Миколаївську область. прийнято може не досить виважене рішення і Миколаївська область лишилася 98 мільйонів гривень. Я не хочу сьогодні казати про те, хто в чому винен, я прошу у вас одного. Я знаю, що це рішення було прийняте з доопрацюванням. Доручіть, будь ласка, віце-прем'єру Кістіону, щоб ми вместе с "Укравтодором" доопрацювали це рішення і заспокоїли всіх жителів Миколаївської області. На цей час проходить позачергова сесія в Миколаївській області з одним питанням – звернутися до вас, щоб повернути до Миколаївської області ці 98 мільйонів. Я прошу вас, заспокойте… Заспокоїти всіх миколаївців, заспокоїти, що ми приймемо це виважене рішення, тому що завтра, хочу, щоб ви привітали всіх миколаївців завтра з днем народження міста Миколаєва і щоб вони були спокійними, прошу вас, від вас виваженої відповіді. Шановні і дорогі наші миколаївці, я от не знаю, львів'яни, дніпряни, вінничани, житомиряни, луганчани, донеччани, одесити, ну, я… сумчани, чернівчани, шановні дорогі українці! Значить, послухайте дуже уважно. Наш уряд розпочав масштабнішу програму будівництва доріг. Якщо це не так – заперечте це. Ніхто не заперечує, бо це так. Друга позиція. Ми виділили безпрецедентні кошти на будівництво доріг. Я тут в травні 16-го року з цієї трибуни сказав, що це буде одним з наших інфраструктурних пріоритетів. Слово тримаю і виконую. Друга позиція. ми почали формувати стратегію розвитку українських доріг. Але дуже важливо, щоби на місцях ця стратегія правильно реалізовувалась. От я вам хочу сказати по Миколаївській області, як ви кажете. Значить, ми виділили в цьому році 560 мільйонів від загального бюджету автодорожнього на країну. Зокрема, заплановано здійснити капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14, це 300 мільйонів гривень, Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Поточний середній ремонт автомобільних доріг Н-11 Дніпро-Миколаїв, це 200 мільйонів. Та Т-1507 Миколаїв-Парутине-Очаків-база відпочинку "Чорноморка" – 50 мільйонів. Стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на 01.09.2018 року є вкрай незадовільним. Обсяг виконання робіт складає лише 95 мільйонів гривень або 17 відсотків від річного плану. При загальному відсотку виконання по всіх областях – 68 відсотків. Зокрема, у Запорізькій області – 92, в Закарпатській – 96, в Кіровоградській – 92, в Тернопільській – 96, в Хмельницькій – 93. Не розпочато капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14 по сьогоднішній день. З поточного середнього ремонту автомобільної дороги Дніпро-Миколаїв виконано, от

на використання від Миколаєва до Дніпра. Є різниця для автолюбителів по цій дорогі їхати по Миколаївській області чи по Дніпропетровській? Немає. Їм треба їхати по одній дорозі. Тому і було прийняте рішення у зв'язку з невиконанням Миколаївською областю перекинути на ту ж саму дорогу в Дніпропетровській області. От і вся історія. 100 мільйонів. Коли було звернення до мене колег народних депутатів, Олег Валерійович, Давид Макар'ян, потім ви піднімали це питання. Я одразу сказав, що тільки з доопрацюванням, зараз все зважимо, подивимось для того, щоб абсолютно посупити справедливо. Але, якщо десь кошти не виконуються, треба їх тоді вкладати в дороги, люди ж не будуть чекати ще рік, бо тому, що хтось щось не встиг, а адміністрації обласній, Миколаївській, треба краще займатися господарською діяльністю. Дякую за ваше запитання. А Миколаївців і всіх українців я буду підтримувати не тільки в дорогах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час для запитань вичерпаний, колеги. Я задам заключне, а не очевидно... Володя, я додам ще Люшняку, бо ви довше відповідали, заключне запитання. І на цьому завершуємо. Будь ласка. ЛЮШНЯК М.В. Доброго дня, Микола Люшняк 166 округ, Тернопільщина. Шановний Володимир Борисович, в цьому році, на початку року було анонсовано закриття ряд залізнодорожних станцій по всій Україні. ПАТ "Укрзалізниця" прорахувала тільки свої втрати. Але те, що ті станції були основні бюджетоутворювачі маленьких міст, районів, селищ, зокрема, скажу по Івано-Франківській області, станції, які були закриті – 30 відсотків бюджетоувтворювачі Снятинського району. По Чернігівській області станція, яка була анонсована закрита, побудований новий елеватор з перевалкою зерна 1 мільйон тон. сказати, що при врахуванні економічних показників брались не тільки показники, які дає "Укрзалізниця", а показники місцевих бюджетів. Тому що станція може відвантажувати на думку "Укрзалізниці" давати показники занижені, а місцеві бюджети саме з тих станцій найбільше отримують. І друге, в цьому році ви були в... де бізнес вам подякував за те, що сьогодні ви відновили не тільки станції, а дали відгружати і маршрути. Операційний директор ПАТ "Укрзалізниці" Єрьомін Вячеслав Володимирович сказав, що недоцільно на станцію Бучач, яка обслуговує два райони, давати маршрути. І тому особисто в ручному режимі припинив всі відвантаження по даній станції. Дякую за запитання. 11:21:39 ГРОЙСМАН В.Б. Вважаю, що питання ви ставите справедливо, пане Миколо. Зараз буде доручення міністра інфраструктури розібратись в цьому питанні предметно. А по станції, про яку ви кажете, я знаю проблематику. Ви абсолютно праві. я попереджаю керівництво "Укрзалізниці" про неприпустимість таких дій. І я думаю, що вони дослухаються, і ми відновимо справедливість. М.В. Все, дуже дякую, шановні колеги! Дякую за запитання. І хочу вас привітати з першим пленарним тижнем, який, на мій погляд, був достатньо результативним. Спасибі вам велике. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я хочу, до речі, зазначити, шановні урядовці і шановні колеги депутати, ми цього тижня прийняли 29 позитивних рішень, 23 закони в цілому. Я пригадую, що по статистиці це один з найбільш успішних тижнів. І я радий, що дуже активно і дієво розпочалась робота українського парламенту. І сподіваюсь, що ви підготуєте за тиждень по комітетах найбільш законопроектів, які стоять на порядку денному. Щоб наступний тиждень був не менш ефективний. Зараз хочу подякувати уряду за участь в роботі парламенту, "година запитань до Уряду" завершена.